prema najavljenom dnevnom redu, točci 9. pročišćenog dnevnog reda i to - Konačni prijedlog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, drugo čitanje, P.Z.E. br. 84 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Amandmani se mogu podnositi do kraja, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Vican Dijana, tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Prijedloga zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi predstavit ćemo koncepcijski, strukturno i prema iskoracima kao kvalitativnim unapređenjima odgojno-obrazovne prakse u osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju. Gledano koncepcijski, riječ je o aktu koji povezuje osnovno i srednje obrazovanje gdje god je to bilo moguće. Zakon je jedinstven zbog iste djelatnosti, ciljeva, načela, organizacije, obveza i prava neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti. Tendencija da se izradi kao temeljni zakon također je realizirana, što se može uočiti kroz potrebu izrade niza podzakonskih akata koji proizlaze iz ovog zakona. Podzakonski akti osiguravaju dublju i detaljniju razradu svih segmenata odgojno-obrazovne djelatnosti. Gledano strukturno, zakon je podijeljen na 20 podcjelina. Opće odredbe, Mreža školskih ustanova i programa obrazovanja te upis učenika u školsku ustanovu, Nacionalni kurikulum, Nastavni plan i program te oblici rada, Organizacija rada škole, posebno poglavlje su učenici. Zatim Praćenje i ocjenjivanje učeničkih postignuća, Pedagoške mjera, Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje školskih ustanova, Osnivanje i prestanak rada školske ustanove, Radnici u školskoj ustanovi, Zasnivanje i prestanak radnog odnosa u školskoj ustanovi, Stručno osposobljavanje, usavršavanje, napredovanje i izdavanje licencija, Upravljanje školskom ustanovom, Učenički dom, Prava i obveze roditelja, Pedagoška dokumentacija i evidencija, Financiranje školskih ustanoa, Nadzor, Kaznene odredbe te Prijelazne i završne odredbe. Iskoraci ovog zakona koji kvalitativno pridonose poboljšanju i jasnijim određenjima ovlaštenja i odgovornosti u odgojno-obrazovnoj praksi su sljedeći: uvođenje obrazovnog standarda i inicijalnog obrazovanja nastavnika kao glavnih nositelja odgoja i obrazovanja u školi, uostalom i glavnih nositelja promjena i kvalitativnog unapređenja u školama. Podsjećamo da je zadnjih 40 godina obrazovni standard inicijalnog obrazovanja nastavnika na visoko-školskim ustanovama bio u prosjeku 150 sati nastave što je nešto više od tečaja auto-škole. Standard inicijalnog obrazovanja nastavnika nije niti postojao jer su visoka učilišta sama kreirala različite programe s težištem na matičnom području studija bez težnje za kvalitativnim poboljšanjem inicijalnog obrazovanja za rad u složenoj djelatnosti odgoja i obrazovanja. Europski standard inicijalnog obrazovanja nastavnika je deset puta veći i jači program od našega. Kod nas je, ako bi ih prevodili u ECTS bodove, 6 ECTS bodova a standard europski je 6o ECTS bodova. To ima i drugu posljedicu s obzirom da su Bolonjskim procesom ukinuti nastavnički fakulteti, visoko-školske ustanove i dalje imaju namjeru proizvoditi nastavnike. Ovim zakonom se obvezuju realizirati inicijalno obrazovanje prema obrazovnom standardu koji osigurava kvalitetan rad u odgojno-obrazovnoj djelatnosti. Iskorak su i ciljevi načela odgoja i obrazovanja koji su u zakonu osuvremenjeni, a u aktima koji će proizići iz ovog zakona bit će i dalje operacionalizirani. Zakon je inovativan uvođenjem licenciranja, napredovanja, nagrađivanja i stručnog usavršavanja učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja. Kod nas su obrazovne razlike nastavnika glede nastavničkih kompetencija znatne, osobito u predmetnoj nastavi, kako na razini osnovne škole tako na razini srednje škole. Uvođenje sustavnog usavršavanja učitelja, nastavnika i stručnih suradnika, temelji za na licenciranju, ali i obveze stalnog stručnog razvoja za sve one koji obnašaju odgojno-obrazovni rad u školi. Budući da je usavršavanje kod nas neujednačeno, a praksa pokazuje veliku razliku između nastavnika koji, iako su promjene bile stalne, imamo one učitelje i nastavnike koji nikada nisu bili na nikakvom usavršavanju, a odradili su 2/3 svog radnog vijeka. Usavršavanje se do danas nije temeljilo na ispitivanju obrazovnih potreba učitelja, nastavnika i stručnih suradnika i nije uvijek bilo s promjenama obrazovne politike i zahtjevima društvenih i obrazovnih promjena. Pa tako imamo posljedicu da se nastavnici ne znaju često puta snalaziti u situacijama rješavanja problema kao što su nasilje, odgojni problemi, nemoral, izostanci učenika, suradnja s roditeljima, samovrednovanje i vrednovanje. Iskorak je i standardiziranje obrazovne razine ravnatelja i unapređivanje dosadašnje funkcije ravnatelja, uvođenje licenciranja i njihovog stalnog stručnog razvoja. Preko 40% ravnatelja u osnovnoj školi ima završenu višu školu što je nedopustivo za jednu zemlju koja je vrijednost znanja stavila na pijedestal društvenih i obrazovnih vrijednosti. Nikada i nije postojala obveza osposobljavanja ravnatelja iako im sama funkcija nalaže viša znanja i kompetencije. Ovim zakonom se uvodi Nacionalni obrazovni standard za ravnatelje. To je visoko-školska razina, a licenciranje ravnatelja koje će se izraditi posebnim pravilnikom pretpostavlja se da će se sastojati od niza modula koji odgovaraju jasnim kompetencijskim zahtjevima ravnateljske funkcije. Osigurat će se i stalno stručno usavršavanje ravnatelja koji u Hrvatskoj niti danas ne postoji. Nacionalni kurikulum i školski kurikulum unose transparentniji rad u realizaciji odgojno obrazovnih vrijednosti i ciljeva, unapređuju odgojnu dimenziju, a pretpostavka su i vrednovanju. Provođenje nacionalnih ispita u osnovnoj i srednjoj školi i vrednovanje svih kurikulumskih sastavnica, također je novina u ovome zakonu, jer osnovnom školstvu nije do sada to bilo propisano. Promjene u odgojno obrazovnom sustavu na temelju vrednovanja provodit će strogo na znanstvenim i stručnim istraživanjima. Nacionalni ispiti u osnovnoj i srednjoj školi na cijeloj školskoj populaciji doprinijeli su dobivanju cjelovite slike u obrazovnim postignućima naših učenika, što se u Hrvatskoj nikada nije niti ispitivalo. Postupna slika stanja u osnovnom i srednjem obrazovanju daje nam smjernice za daljnje provođenje vanjskog vrednovanja. Za provođenje nacionalnih ispita iz svih drugih nastavnih predmeta za vrednovanje učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, za vrednovanje suradnje s roditeljima itd. Vrjednovanje je osnova za praćenje i pravovremeno interveniranje u sustavu radi trajnog unapređivanja kvalitete kao temeljnog načela ovog zakona. Iskorak u zakonu je nagrađivanje učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, pa i škola. Naime, nepriznavanje najboljih, najinovativnijih, najuspješnijih umanjuje motivaciju i direktno utječe na smanjivanje kvalitete odgojno obrazovnog rada. Nagrađivanje je vrlo poticajno za pojedince i za škole i utječe na natjecateljske porive, ne samo unutar zemlje, nego i inozemno, posebice u europskom kontekstu. Uvedene su institucije Vijeća roditelja i Vijeća učenika, koji mijenjaju mjesto subjekata u nastavi u kulturu ravnopravno dostojanstva u školi. Budući je desetljećima sustav odgoja i obrazovanje bio strogo određena svrha, ovim zakonom škola kreira svoju kulturu, zakon pretpostavlja etički kodeks, kućni red, pravila ponašanja učenika, zakonom je predviđena izreda pravila ponašanja u školi, a napose etički kodeks nastavnika. Predviđa se državna matura u gimnazijama od školske godine 2009., desete i mogućnost polaganja državne mature u četverogodišnjim strukovnim i umjetničkim školama. Načelo kojim smo se povodili, a vjerujemo da ste ga prepoznali čitajući, jeste to da ne čine sve promjene poboljšanje, ali svako poboljšanje čini promjenu. Stoga očekujemo vašu svesrdnu podršku. Hvala vama lijepa. Amandmane je podnio Klub zastupnika Nacionalnih manjina, Klub zastupnika SDSS-a, Odbor za ljudska prava, zastupnica Marija Lugarić, Tatjana Štimac Bonačić, Odbor za obrazovanje znanost i kulturu, zajednički zastupnici Marija Lugarić i Gvozden Flego i Odbor za zakonodavstvo. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Da. To je Odbor Odbor za obrazovanje znanost i kulturu, uvaženi zastupnik i potpredsjednik Odbora Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Gospodine potpredsjedniče, uvaženi predsjednici Vlade, kolegice i kolege. U odsustvu profesora Selema ja ću kao potpredsjednika evo dati jedno kratko, vrlo kratko izvješće ali sam smatrao za potrebnim da ipak izađem pred vas na početku ove rasprave. Naime, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora razmotrio je na svojoj 7. sjednici 09. srpnja i u nastavku te sjednice 10. srpnja, Konačni prijedlog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ja bih vas podsjetio da je iscrpan opis prijedloga izmjene i dopuna zakona iznijet u izvješću sa rasprave u povodu prvog čitanja ovog zakona i predlagatelj je u konačni prijedlog zakona unio veliki broj izmjena o čemu je opsežno izvijestio u zasebnom dijelu konačnog prijedloga zakona. Rasprava koju sam spomenuo devetog, odnosno desetog srpnja, još jednom je ukazala da se različita stajališta mogu uskladiti, odnosno približiti u velikom dijelu, dakako ne u cijelosti. I ono što bih svakako smatrao potrebnim ovdje učiniti je zahvaliti se svim članovima Odbora, zahvaliti se predsjednicima Vlade, jer smo čini mi se radili po prvi put onako kako bi trebali svi redovno raditi. Jako puno vremena smo radili zajedno, uspoređivali smo razne prijedloge, gledali dobre i loše strane pojedinih prijedlog, i konačno sam odbor, matični odbor dolazi do devetnaest amandmana koji su podržali svi članovi odbor, dakle čak 19. Ja se uistinu nadam da će predlagatelj prihvatiti te amandmane, čak gospodine potpredsjedniče predlažem da se ispred Vlade predlagatelj izjasni da li prihvaćaju te amandmane, kako bi usmjerili raspravu da nepotrebno ne raspravljamo o onome što je vjerojatno prihvaćeno, ja se barem nadam, tako da usmjerimo raspravu na one elemente koji nisu usklađeni na samom odboru, zahvaljujem se dakako i predlagatelju koji je strpljivo, predsjednicima predlagatelja koji su strpljivo saslušali sve naše prijedloge, inicijative i ja mislim da smo odradili zaista dobar, dobar posao. Evo, prema tome, ponavljam imamo čak 19 prijedloga ispred odbora, bit će i niz pojedinačnih prijedloga, tamo gdje se nismo mogli uskladiti, ali ponavljam prvi puta moram reći da sam bio čak zadovoljan tijekom jednog odbora, jer na ovaj način smo vas kolegice i kolege poštedjeli u plenarnoj sjednici nepotrebnih rasprava oko onih elemenata koji se daju na radnim tijelima uskladiti. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a Nevio Šetić. Izvolite. A što se tiče amandmana predstavnik Vlade će se izjasniti nakon što završe raspravu klubovi. Zahvaljujem. Izvolite. **Šetić, Nevio (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvažena gospođo državna tajnice, državni tajniče, suradnica, poštovane zastupnice, zastupnici. Dopustite da kažem u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice kako ovaj puta donosimo potpuno nov Zakon o obveznom obrazovanju ili osnovnom i srednjem školstvu koji je do sada najkompleksnije i najcjelovitije zahvatio zahvatio u ovu važnu granu obrazovanja u Hrvatskoj. Želim ovdje reći da se vodila vrlo stručna i dinamična rasprava i u prvom čitanju i između ovog drugog čitanja tako da je naš matični odbor donio čak devetnaest amandmana što govori da su se svi zastupnici vrlo kompleksno uključili u ovu raspravu i poboljšali ovaj doista kompleksni zakon. On je kompleksan iz samih nekih faktografskih činjenica jer on donosi svoje odredbe čak u dvadeset poglavlja. U tim poglavljima neke su gotovo sasvim nova jer obrađuje one teme koje do sada u zakonu nisu bile do kraja definirane, kao što je slijedeće nacionalni kurikulum, nastavni planovi i programi te oblici rada što je treće poglavlje što ovdje na jedan drugačiji način obrađuje tu temu. Isto tako, želim reći ono što doživljavam u potpunosti novo je stručno osposobljavanje, usavršavanje, napredovanje, izdavanje licencija kao što je i vanjsko vrednovanje i samo vrednovanje školskih ustanova. Isto tako, želim reći da u ovom zakonu i ona poglavlja kao što je poglavlje o učenicima, zatim pedagoške mjere, praćenje i ocjenjivanje učeničkih postignuća te upravljanje školskim ustanovama, prava i obveze roditelja, pedagoška dokumentacija i evidencija, financiranje školskih ustanova nude pregršt novih rješenja, osuvremenjavaju i moderniziraju hrvatsku obveznu školu. Treba reći u uvodu u ime kluba HDZ-a i slijedeće, da ovaj zakon objedinjava dva sustava, osnovnoškolski i srednjoškolski. I želim još jednom podvući da na ovaj način mi potpuno možemo možemo realizirati sve oblike koje prihvaća Europa i svijeta a to je ona magična formula četiri plus četiri plus četiri koja se ovdje također zrcali. Ono što je važno Hrvatska se odlučila proširiti obvezno obrazovanje do prvog zanimanja odnosno do 18. godine što je vrlo važno za našu budućnost. I drugo, ovaj zakon potpuno u skladu sa europskim standardima, iskustvima ali na hrvatskom iskustvu modernizira hrvatsko školstvo i to je važno. Ali ovdje treba reći nešto još što zastupnice i zastupnici znaju ali zbog hrvatske javnosti a to je da hrvatsko školstvo u normativnom dijelu ovo što je zakon ali i onom životnom to živimo zajedno i kurikulum koji se primjenjuje na temelju svih dosadašnjih iskustava i ovo vanjsko vrednovanje koje se provodi, ova komunikacija škole sa okruženjem, sa roditeljima, sa osnivačima, to su bitne novine koje se žive danas u hrvatskom društvu, u hrvatskoj školskoj praksi. Ja sam ovdje danas izabrao nekoliko područja koja želim posebno podvući i mislim da za vođenje naših škola vrlo je važno reći kako se formira školski odbor i kakva je kompetencija ravnatelja na temelju ovog zakona jer su tu unesene bitne novine koje danas ovaj zakon u prijedlogu i uskoro ćemo imati, tako da školski odbor prema ovom zakonu od sada ima devet članova i jedan član imenuje radničko vijeće i radnici neposredno a osam članova imenuje osnivač, i to dva člana iz reda učitelja, nastavnika i stručnih suradnika na prijedlog učiteljskog odnosno nastavničko, odnosno odgajateljskog vijeća, jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik škole na prijedlog vijeća roditelja i dva člana na prijedlog Ureda državne uprave a u školskim ustanovama kojima je osnivač grad Zagreb dva člana školskog odbora predlaže Središnji državni ured za upravu te koji u pravilu mora imati završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 SCTS bodova i ne može biti radnik školske ustanove u čijoj školski odbor se imenuje. Namjerno sam ovo sve pročitao jer to je bitna novina i bitno određuje i pokazuje kakvu kompetenciju trebaju imati ljudi koji ulaze u školski odbor kako bi mogli izvršiti ovu važnu i časnu zadaću. I još, osnivač imenuje i tri člana samostalno koji moraju imati završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 SCTS i SCTS i ne može biti radnik školske ustanove u čiji školski odbor se imenuje. Držim da je dosta kompleksan ovaj izbor ali čini mi se da ove kompetencije će omogućiti manje problema jer znamo da ih je bilo i da će moći se škole dobro na ovaj način kroz školski odbor voditi. A sada želim reći kakva je specifičnost radnog odnosa ravnatelja jer tu znate da smo imali podosta poteškoća ranije osobito oko čuvanja radnog mjesta ravnatelju pa vidjet ćete kako ovaj zakonski prijedlog rješava. Imenuje ga školski odbor, ravnatelja uz prethodnu suglasnost ministra na pet godina. Do sada je bilo na četiri godine i ministar nije dao prethodnu suglasnost. Isto tako, ako školski odbor ne razriješi ravnatelja na prijedlog prosvjetnog inspektora ako za to postoje razlozi ravnatelja će razriješiti ministar na prijedlog povjerenstva ministarstva. Isto tako, potrebna je razina obrazovanja jer sveučilišni diplomski studij za razliku od osnovnih škola jer su do sada ravnatelji mogli biti i učitelji sa visokom stručnom školskom spremom. Tu je jedna velika rasprava vođena i vi znate da je obrazovanje u potpunosti dignuto na sveučilišnu razinu i da je obrazovanje grana znanosti i prema tome trebamo raditi na tome da i Hrvatska dobije i doktorske studije i svoje ljude koji će u obrazovanju značiti puno više nego što danas imamo iako i danas imamo vrijednih ljudi koji na tome rade ali još će se više ljudi usmjeriti u tom smislu. Isto tako, licencija za rad ravnatelja, dakle ravnatelj mora dobiti licenciju. Ako je ravnatelj osoba zaposlena u školskoj ustanovi ugovor o radu može mu mirovati za vrijeme trajanja ravnateljskog mandata a najdulje dva mandata uzastopce. To je bitna novina što će se početi primjenjivati od 1. siječnja 2012. godine. Isto tako, potrebna razina obrazovanja i licencija počet će se primjenjivati od 1. siječnja 2012. godine kako bi se sustav pripremio za više obrazovne standarde. Evo, ja sam namjerno pokazao kako će se škola voditi i kakva je uloga školskog odbora a isto tako i ravnatelja. Mislim da su ovdje, da je ministarstvo pronašlo dobra rješenja i da će ova rješenja unijeti veću stabilnost i odgovornost u naše škole. dopustite mi da u ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice istaknem još neke bitne novine koje ovaj konačni prijedlog donosi. državna matura u gimnazijama od školske 2009. do 2010. te mogućnost polaganja državne mature u četverogodišnjim strukovnim i umjetničkim školama od školske godine također 2009./2010. ako to učenici izaberu. Dakle, to je sada i zakonom regulirano. Isto tako, želim reći tih novina ima podosta tako da u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja ustrojava se u elektronskom obliku središnji registar državne mature u koji se pohranjuju podaci o svim osobama koje su položile državnu maturu, predmetima, ostvarenim ocjenama i postotnim bodovima ostvarenima na ispitima državne mature te drugi podaci značajni za državnu maturu. Dakle to područje je sada regulirano i zakonom. Isto tako glede donošenja mreža školskih ustanova i programa radi osiguranja dostupnosti i racionalnosti ostvarivanja odgojno-obrazovnog procesa prijedlog mreže utvrđuje osnivač na svom području a mrežu na nacionalnoj razini donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministarstva. Isto tako prije osnivanja školske ustanove osnivač mora pribaviti pozitivno mišljenje ministarstva o potrebi osnivanja školske ustanove koje ministarstvo daje uzimajući u obzir, zahtjeve dostupnosti i racionalnosti i drugih relevantnih pokazatelja opravdanosti osnivanja školske ustanove. Vi znate da Hrvatska s obzirom na svoj oblik, na otočne i druge dijelove da počesto imamo ustanove sa dosta malo učenika ali vi znate da se ministarstvo odlučilo da gdje god ima jedan učenik tamo se otvara i škola. To je slučaj otok Premude. To smo, to iskustvo imamo pa dobro je da je ovo ovako regulirano. Dakle rad u školskim ustanovama temelji se na vrednovanju svih sastavnica odgojno-obrazovnog i školskog rada i samovrednovanju neposrednih i posrednih nositelja odgojno-obrazovnih djelatnosti u školi radi postizanja najkvalitetnijeg nacionalnog obrazovnog i pedagoškog standarda. Važećim propisima vanjsko vrednovanje i samovrednovanje bilo je propisano za samo za srednje obrazovanje. Iako je ovo stalo sve u jednu rečenicu ali ovo je ogroman posao i ovo je, ovo se razvija kroz zakon i daje nove osnove i mogućnosti da i to je ta novina koja je i u europskom iskustvu tako da sada potpunu sliku dobivamo i kroz zakonsku kompetenciju i ovdje u Hrvatskoj. Isto tako Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa donosi nacionalni «curriculum» a škole su obvezne donositi školski «curriculum». Naime stvara se jasna slika da iz nastavnog plana i programa izlaze obrazovni ishodi, izlazi, nastavlja se školski «curriculu» i nacionalni «curriculum». Dakle dobivamo jedan proces, jedan tijek koji nažalost moramo i živjeti. Nije ga dovoljno samo staviti u zakonski okvir već je potrebno to i živjeti u praksi i sad imamo potpunu mogućnost. Želim još reći jednu novinu koja je vrlo važna po meni. Odgojno-obrazovna djelatnost u školskoj ustanovi temelji se na autonomiji planiranja i organizacije te slobodi pedagoškog i metodičkog rada prema smjernica hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda a u skladu sa nacionalnim «curriculum», nastavnim planom i programom i državnim pedagoškim standardom. Također stane sve u jednu rečenicu, ali vrlo kompleksna zadaća i posao. Istini za volju mi smo nedavno donijeli u ovom Visokom domu Hrvatski državni pedagoški standard i imamo te okvire. Imamo iskustvo Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda koji se i eksperimentalno i stvarno provodi, provodio i provodi u hrvatskom školstvu. Doduše u osnovnom školstvu, ali na temelju tog iskustva može se graditi dalje ove kompetencije sada koje imaju zakonski okvir i mislim da je to jako dobro osmišljeno. Isto tako malo ću preskočiti sve novine da bih mogao istaknuti možda one najbitnije. Jako puno je posvećeno u zakonu pažnje i onim dijelovima koji reguliraju zaštitu prava učenika te obveza ravnatelja školskih ustanova da o kršenju prava obavijesti nadležno tijelo socijalne skrbi i druga nadležna tijela. Htio bih reći da ta jedna socijalna, odgojna, socijalizirajuća situacija koja u školama često zadaje glavobolje sada se ovdje zakonski i to regulira. Zatim uvođenje nove pedagoške mjere. Mogućnost da ravnatelj udalji učenika iz srednje škole do okončanja postupka, izricanja mjera isključenja s ciljem osiguravanja sigurnosnih uvjeta poučavanja te sprečavanja ponavljanja nasilničkog ponašanja. još možda nekoliko rečenica. Želim reći oko učitelja da poslove učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi može osim osobe koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste obavljati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, odgovarajuće vrste ima potrebne pedagoške kompetencije. Dakle i sva ta područja oko radnog odnosa, oko kompetencija koje trebaju imati učitelji i stručni suradnici je ovdje ugrađena. I na kraju želim samo izraziti zadovoljstvo u ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice što smo po prvi put dobili ovako cjeloviti zakon i potpuno novi zakon koji regulira ovu važnu materiju. Hvala vam. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Uvaženi zastupnik Gvozden Flego. Izvolite. **Flego, Gvozden Srećko (SDP)** Jako mi je žao gospodine Šetić što ste me na neki način primorali na ovaj ispravak jer nisam želio ispravljati stranačka izlaganja. Ispravljam vaš navod da se ova Vlada opredijelila za obavezno srednje obrazovanje. Ova Vlada se uistinu deklarativno opredijelila srednje obrazovanje ali kao u većini slučajeva kada dođe do konkretnog, do konkretne obveze onda se Vlada povuče. I tako ni sada nije smogla dovoljno političke hrabrosti da to uvede u zakon kao zakonsku obavezu nego je to ostalo na čistoj deklaraciji. Hvala. Zahvaljujem. U ime Kluba SDP-a uvažena zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovani državni tajnici. Klub SDP-a neće podržati donošenje ovog zakona. Naime od rasprave u prvom čitanju do danas predlagatelj nije prihvatio niti jednu našu bitnu primjedbu unatoč tome što su mnogi iz struke kao i mi iznijeli cijeli niz ozbiljnih koncepcijskih zamjerki na prijedlog zakona. Konačni prijedlog zakona i dalje obiluje kontradikcijama, nestručnošću i posljednje ali možda i najvažnije ne nudi školstvu nužne i potrebne promjene. Stoga i ne vidimo svrhu donošenja novog zakona koji po nama posve nepotrebno ujedinjuje postojeće zakone o osnovnom i srednjem školstvu iako ta dva sustava ništa ne povezuje. Osnovna škola je opća i obvezna. Srednja unatoč svemu obvezna nije. Cijeli spektar strukovnog školstva ionako preostaje urediti posebnim zakonom. Zakonom se uvode neke novine u sustav upravljanja školom koje je bilo moguće riješiti sa svega nekoliko novela izmjena i dopuna. Ovako je naš dojam da dobivamo novi zakon novog zakona radi a ne radi potrebnih substancijalnih promjena u postojećem sustavu. Na početku želim posebno naglasiti da smo u raspravi najmanje raspravljali o europskim odredbama ovog zakona o kojima nema spora i tu želimo napomenuti da je stavljanje P.Z.E. oznake na zakone kao u ovom slučaju samo skrivanje iza Europe koja dugoročno neće Hrvatskoj donijeti nikakve koristi. Od 167 članaka

Očekivali smo hrabrost oko uvođenja novog načina programiranja, jer to jedino direktno utiče na ono što se i kako u školi uči. Očekivali smo hrabrost da se na suvremene i stručno utemeljene osnove postavi sustav napredovanja i licenciranja radnika u školstvu. Očekivali smo hrabrost da se ojača autonomija škola i učitelja, hrabrost da se škola iščupa iz ralja politike. No, to se sve nije dogodilo i dobili smo zakon koji više-manje perpetuira postojeće stanje. Kolegice i kolege, samo obrazovanje i trajno učenje su jedini izlaz za društveni razvoj i razvoj pojedinca. Obrazovanje je jedini put koje može osigurati bolji životni standard naših građana. Stoga mi iz SDP-a zaista očekujemo da se svi zajedno trgnemo i umjesto politiziranja pojma društva znanja u svakoj prigodi okrenemo cikluse dogovora s ciljem postizanja konsenzusa o po nama najvažnijem nacionalnom projektu izgradnji obrazovnog sustava koji će imati za cilj stjecanje temeljnih i praktičnih kompetencija za život u 21. stoljeću. Umjesto toga, gotovo smo svakodnevno svjedoci improvizacija, politikanstava i gotovo patološkog napora u pokazivanju da se nešto radi. Rad bez rezultata, napori koji izazivaju ne poboljšanje, nego dodatnu konfuziju ne samo da su štetni, nego području obrazovanja i višestruko pogubni. Postoji naime kolegice i kolege jedna anegdota. Jedan se čovjek požalio drugome čovjeku kako je cijelo ljeto jako naporno radio kako bi naučio govoriti svoga psa. Kad mu je to ovaj rekao, ovaj drugi je poželio razgovarati sa tim psom. No međutim, ovaj prvi mu je rekao da to nije moguće, jer unatoč tom napornom radu pas nije naučio govoriti. I na to nas promjene koje predlaže ova Vlada u obrazovanju podsjećaju, rad radi rada, a ne radi postizanja rezultata. Jer da je suprotno rezultati bi bili vidljivi. Ovako smo svjedočili prosvjedima đaka i studenata, državna matura je odgođena, na nacionalnim ispitima je palo više od polovice učenika, a to je za sustave i programe katastrofalna činjenica nad kojom ne treba tražiti opravdana ili smišljati druge kriterije već se trgnuti i raditi velike korake. Dozvolite nekoliko konkretnih supstancijalnih primjedbi na koje su i naši zastupnice i zastupnici podnijeli i amandmane. Po prvi puta nakon '91. godine zakon redefinira ciljeve odgoja i obrazovanja. Po nama konfuzno miješajući vrijednosti i ciljeve s navođenjem nekih zaista upitnih stvari. Nadalje, zakon definira i upisna područja. Po nama su odredbe o upisnim područjima nazadne, jer ne omogućuju slobodu izbora za roditelje da upišu svoju djecu u školu koju žele već onu koja im pripada po mjestu stanovanja. Ove odredbe su također indikator i duboka nerazumijevanja za ostale procese koji se nominalno provode. Primjerice, za vanjsko vrednovanje. Osim poboljšanja kvalitete cilj vanjskog vrednovanja je objektivno ocijeniti prednosti pojedinih škola kao i kroz kompeticiju nametnuti bolje unapređenje kvalitete nastave. Ti rezultati mogu biti pokazatelj roditeljima o najboljem izboru škole za njihove dijete, a ovako oni postaju u tom kontekstu posve suvišni. Naša najveća stručna zamjerka na zakon je u glavi III. Zakona koja definira nacionalni kurikulum i nastavne planove i programe. Ovdje se radi o duboko stručnim primjedbama koje zaista nemaju veze s političkom arbitrarnošću koja možda može biti prisutna u nekim drugim dijelovima kao što je to primjerice definiranje članova školskih odbora. Pedagoška znanost i didaktika su u ovom području i više nego jasne i nedvosmislene. Koncept programiranja po teoriji kurikuluma je u svojoj biti širi i obuhvatniji nego li je to koncept programiranja temeljem nastavnih planova i programa. I na koncu, ta dva koncepta su na neki način suprotstavljena i ne mogu funkcionirati komplementarno. To kaže struka. A naše ministarstvo kaže da je moguće komplementarno funkcioniranje te dvije koncepcije. Ili da možda to ilustriram. To vam je slično situaciji kao da primjerice želite autom otići od Zagreba do Karlovca. Na raspolaganju imate dvije ceste. Obje te ceste vode u istome cilju, ali nisu iste. Svaka ima svoje prednosti i mane. Jedna je moderna autocesta, a druga je stara županijska cesta. Vi sve i da hoćete ne možete istovremeno voziti objema cestama. Naprosto se morate odlučiti za jednu. I bez obzira na odluku, dakle kojom cestom ići vi ćete doći na cilj. Tako je isto i sa kurikulumom i nastavnim planom i programom. Oba koncepta vode do cilja, ali naprosto morate izabrati jedan. Mi se zalažemo u SDP-u da se izabere suvremenija teorija kurikuluma kao što vjerojatno i većina nas koja vozi će naravno za vožnju izabrati autocestu. I zaista apeliramo na predlagatelja da ili prihvati ponuđene amandmane ili intervenira svojim amandmanima na ovom području, jer ako ostane ovako dobit ćemo dodatnu konfuziju i u ionako prekonfuznom školskom sustavu. A s obzirom na prepreke koje u školama postoje još jedna nova prepreka nam zaista ne treba. Mnogo stvari u ovom zakonu se proglašava novinama koje novine nisu. Jednu je spomenula gospođa državna tajnica Dijana Vican u uvodnom izlaganju govoreći o vijeću roditelja i Vijeću učenika. To postoji od 2001. godine, tako da su te neke navodne novine zapravo reciklaža rješenja koja postoji ili koja smo imali do 2005. godine. To su primjerice odredba o zapošljavanju učitelja i nastavnika. Meni je osobno drago da ste se vratili na rješenja koja su bila prije 2005. godine iako smo ih kod izmjena zakona tada 2005. godine upozoravali, da rješenja koja ste tada predlagali nisu bila dobra i da će izazvati brojne probleme. Tri godine nakon toga ste to shvatili i vraćate se na staro rješenje i to je potpuno u redu, ali bi bilo mnogo bolje da ste nas poslušali još tada i u škole u protekle tri godine lišili manipulacija sa zapošljavanjem. Bojimo se da će i ovaj puta biti tako s rješenjima na kojima inzistirate, a na koja mi upozoravamo da su ili pogrešna ili štetna. Novina u ovom zakonu je sastav školskog odbora u kojem će po prvi puta većinu imati lokalna politika. Žao mi je što predlagatelj ne uviđa pogubnost uvođenja politike u škole iako se u protekle tri godine kad je i započet taj proces uvođenja politike u škole bilo i više nego dovoljno dokaza da se radi o lošim rješenjima. Iako je jedno od načela na koje se zakon poziva u članku 4. daljnja decentralizacija u sustavu školstva to se ni na koji način ne odjelotvoruje ni u zakonu, pa neće posljedično ni u praksi. U sastav školskih odbora uvodimo predstavnike državne uprave, a program ostaje kompletno nacionalno definiran bez i najmanjih mogućnosti da i škole programski iskažu posebnosti regije u kojima se nalaze kao i da se lokaliziranim programima iskaže obrazovanje prema potrebama lokalnog gospodarstva. Što se tiče financija već gotovo po običaju iz Vlade ovaj zakon stvara znatne nove obveze jedinicama lokalne, područne samouprave i zaista se jednom mora prestati s praksom da lokalu namećemo obveze koje oni neće moći ispuniti. Jer ulog u ovom konkretnom slučaju bitno veći. O financijama koje će jedinice lokalne samouprave imati na raspolaganju zavisi i postizanje pedagoških standarda koji imaju za cilj ujednačiti uvjete u kojima se školuju sva djeca u Hrvatskoj. Jedna od važnijih stvari u Hrvatskoj inače stručno usavršavanje ovdje je posebno važna. Stručno usavršavanje i stalno usvajanje novih znanja i vještina nastavnika i učitelja, dakle oni koji drugima prenose svoja znanja gotovo je od ključne važnosti za uspješnost nastave. U zakonu se nudi zastarjeli i nedovoljno definiran model usavršavanja. Nama nije jasno zašto se nije zahvatilo malo odlučnije i odredilo akreditacijsku agenciju za programe stručnog usavršavanja kao i primjerice broj ECTS bodova koji u tri godine mora skupiti svaki učitelj ili nastavnik. Tu dobri modeli postoje kod usavršavanja primjerice liječnika. S druge strane, zakon mora propisati koje su to razine stručnog napredovanja i koja su napredovanjem stečena zvanja. To se u zakonu ne predviđa, a od prvog čitanja smo došli s 5 razina, koliko je predviđalo prvo čitanje zakona do 4, koliko je sada u konačnom prijedlogu zakona, a imamo naznake da će se amandmanom to u konačnici svesti na najmanje 3 razine. Treba li bolje slike za argumentaciju da zakon zapravo još uopće nije spreman za donošenje. Ovaj zakon s nekim svojim odredbama kojih ću se dotaknuti nešto kasnije gotovo zazivlje potrebu o kojoj smo govorili i prigodom prvog čitanja zakona, dakle potrebu da se donese krovni zakon o školstvu koji bi definirao ciljeve po pojedinom stupnju obrazovanja, dakle od vrtića do sveučilišta koji bi definirao svake razine i međusobnu povezanost sustava i vertikalnu prohodnost, i horizontalnu prohodnost između različitih vrsta škola. Obzirom na potrebu koja se vrlo često u praksi, ali nažalost i u ministarstvu shvaća s nerazumijevanjem, dakle obzirom na tu potrebu osnivanja specijaliziranih agencija koje imaju za svrhu odvajanje stručnih poslova od upravnih i političkih tim krovnim zakonom treba urediti i međusobne odnose među agencija kao i između agencija i ministarstva. Da je taj prvi korak temelj bio napravljen, sada nam iz Vlade ne bi predlagatelj dao prijedlog da u licencama nastavnika i učitelja odluče Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja kojemu to uopće nije u opisu posla, a ne Agencija za odgoj i obrazovanje kojoj je to u opisu posla, ne bi nam predlagali da se u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta osniva vijeće za kurikulum, već bi se ti poslovi odrađivali obzirom da je u pitanju stručni posao kao što je to posebnim zakonom i određeno u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Takvih primjera ima još u zakonu, oni samo pokazuju da ova Vlada nema niti jasnu koncepciju puta u budućnost hrvatskog školstva, a ni obzira prema postojećim zakonima, a dobro nam je poznato da kad ne znamo kuda idemo da nam je svaki put dobar, nije dobro ni za hrvatsko školstvo, ali ni za razvoj i budućnost Hrvatske. I posljednje, što mislim da je pitanje svima nama zastupnicama i zastupnicima u Hrvatskom saboru, koja je vrijednost uopće dokumenata koje mi usvajamo u Hrvatskom saboru? Podsjećam da smo prije malo više od godine dana u Saboru usvojili Nacionalni program mjera za uvođenje obveznog srednjoškolskog obrazovanja. Nacionalni je konsenzus, ali i pitanje pameti produljenje trajanja obveznog obrazovanja. U ovom zakonu petrificira se dosadašnje rješenje po kojem je samo osnovna škola obvezna i to izrijekom tako u zakonu piše. Ponavljam, pitanje je pameti, ali i nacionalnog napretka produljiti trajanje obveznog obrazovanja do stjecanja prve kvalifikacije ili mature. Oko toga postoji nacionalni konsenzus, ali od Vlade, osim deklaracije nismo dobili gotovo ništa da se k tomu cilju i kreće. Tim istim programom definirano je kako udžbenika, smještaj u učeničke domove i prijevoz učenika u svim osnovnim i srednjim školama plaća država. Ja ne želim sad otvarati raspravu o opravdanosti tih mjera jer su one donesene bez obzira na sve prijepore oko njih i stoga ih valja poštivati. No, u ovom zakonu u člancima koji govore o financiranju nema niti slovce o tome kako je obveza države financirati udžbenike za učenike. Tu smo primjedbu iznijeli i u prvom čitanju i predlagatelj odgovara kako je to riješeno u Zakonu o udžbenicima. No međutim, poštovani državni tajniče, nije. Zakon o udžbenicima definira da država osigurava udžbenike za obveznu školu jer kad smo donosili taj zakon o udžbenicima vi ste tada mislili definirati i srednju školu kao obveznu, kako se to nije dogodilo i kako ste u ovom zakonu odustali od toga da je srednja škola obvezna, sada ispada ako to amandmanima ne promijenimo da se u proračunu protuzakonito osiguravaju sredstva za nabavku udžbenika u srednjim školama. Ista je stvar i sa smještajem učenika u učeničkim domovima. Svojedobno ste se hvalili kako financiranje od strane države tih potreba veliko postignuće, a sada nam u zakonu predlažete da to financiraju jedinice lokalne, odnosno Stoga obzirom na brojne neusklađenosti za koje se bojim da nisu samo posljedica traljavosti i brzine već i koncepcijskih lutanja pitam se koji je smisao donošenja akata nacionalnih programa ovdje u Saboru kad vi svako malo iz Vlade izlazite s nekim novim pričama koje su suprotne onima usvojenim u Hrvatskom saboru. I na kraju, postoje u ovom zakonu odredbe koje nisu niti najmanje razrađene, a koje u zakonu moraju biti razrađene. Odnosi se to na licenciranje ravnatelja, poslove tajnike i još neke možda malo manje važne odredbe. Uz to i jedna napomena, po ovom zakonu ministar će u roku od godine dana, ne računajući suglasnosti i rješenja koja mora dati, morati donijeti čak 46 različitih pravilnika. To kolegice i kolege znači da se u školama radi temeljem kurikulima, planove i programa, Državni pedagoških standarda, Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda i 46 pravilnika. Na kraju, zbog svega navedenog, zbog koncepcijske zastarjelosti i stručnog nerazumijevanja, daljnjoj centralizaciji, ali i nespremnosti za potrebne promjene, klub SDP-a neće podržati donošenje donošenje ovog zakona, nemamo primjedbi na odredbe usklađivanja sa europskim aquisem oko školovanja djece migranata, ali obzirom na dalekosežnost loših rješenja u preostala 163 članka, zakon u konačnici neće moći dobiti našu … Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa netočno je kolegica navela da oznaka P.Z.E. znači samo sakrivanje iza usklađivanja sa europskim zakonodavstvom. Naime, ovaj zakon itekako važno pitanje kao što je uključivanje djece stranih državljana u hrvatski školski obrazovni sustav obrađuje sustavno i izuzetno je bitno da se ono danas našlo na dnevnom redu i izuzetno je bitno ovaj dio usklađivanja. Kao što znate, obrazovanje je među prvima završilo, privremeno zatvorilo poglavlje i možemo slobodno biti ponosni na sve ono što je postignuto u samom obrazovanju i što se tiče zakonodavstva ovaj zakon znači jedan korak naprijed, posebice u ovom dijelu. Nekad smo imali članke, možda samo jedan dio članka na izmjenama pa smo donosili P.Z.E. Nekad je važan i zarez, a kamoli ovoliko nekoliko članaka koji doista ovu važnu materiju kao što je pitanje djece stranih državljana u hrvatskom školskom obrazovnom sustavu. Hvala